Sljedeća točka je: - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanje Konvencije o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija) i akta kojim se mijenja Konvencija o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija), br. 739; Raspravu su proveli svi oni odbori koji su navedeni. Državni tajnik nema nakanu dodatno obrazlagati prijedlog. Nitko nije prijavljen za raspravu. Zaključuje se tema.